svega, moram da izrazim zadovoljstvo i vama da čestitam, ministre, kao i BIA, za izvanredno odrađenu akciju kad ste pohapsili ovu zversku kriminalnu grupu, mislim na Belivuka i Miljkovića. Zahvaljujući ovoj brzoj akciji, danas je naš predsednik živ.Neću živ.Neću da prejudiciram stvari, ali ako neko nađe arsenal onolikog oružja i snajpera, sigurno je da nije krenuo u lov na jelene, nego da ubije nekog ko je mnogo važan. Ne ide se ni u reketiranje snajperom, nego se ide drugačije.Meni samo nije jasno u životu šta to ljude čini srećnim? Da li je moguće toliko da je to novac, enormna količina novca, 150 kuća ili je to porodica, sreća, unutrašnji sklad, mir? Nije dobro. Ovo je Srbija, zemlja uvek poznata po ljubavi, empatiji. Otkud odjednom toliko mržnje? Da li je naručeno ili nije, o tome će odlučiti neko na drugim instancama.Ja

Nadam se da će se kriminalu doći na kraj, a jedan od ciljeva Vlade Republike Srbije, pre svega Srpske napredne stranke, upravo je borba protiv kriminala i korupcije, kao i dobra spoljna politika.O kriminalu i korupciji pričamo svaki dan i ja sam sigurna da ćete vi, udruženi sa ostalim instancama, da odradite dobre stvari za Srbiju, jer svaki građanin Republike Srbije mora biti zaštićen od ovakvih kao što su ove kriminalne grupe.Što se spoljne politike tiče, zahvaljujući harizmi predsednika Republike gospodina Vučića, kao i Vladi Republike Srbije, mi danas imamo veliki kredibilitet u svetu, vrlo smo respektabilna zemlja, što se može videti na različite načine. Pre svega, sklapamo silne sporazume, što znači da stvaramo dobre bilateralne odnose, što je i najvažnije za spoljnu politiku, a zatim stvaramo prijateljstva.Da nije bilo velikog poštovanja, prijateljstva, ali i partnerstva sa Narodnom Republikom Kinom, mi danas u Srbiji ne bi imali milion i po samo kineskih vakcina. Zatim, tu su, takođe, i ruske vakcine, ali Fajzer i AstraZeneka. Mi smo u ovom momentu vakcinisali…Pravim male digresije, prosto želim da kažem, moram da se osvrnem na Vladu, na taj požrtvovan rad, na predsednika, na lekare. Prosto moram. danas imamo vakcinisanih preko dva miliona i 350 hiljada ljudi, što je odlično, a revakcinisanih 695 hiljada ljudi. Ja molim sve građane Republike Srbije, nije obaveza, ali je jako dobro da se primi vakcina i da definitivno ovu pošast, koja se zove Kovid-19, iskrenimo iz naših domova. Valjda je već svima dosta.Još jedan apel mladim ljudima. Bila sam mlada, razuzdana, znam šta znači mladost, ali nemojte praviti žurke. Izdržite još mesec, dva dana. Dajte, budimo odgovorni, zbog samih sebe, zbog onih punih bolnica, jer više nema mesta u Beogradu, ide se dalje po Srbiji zbog lekara koji danonoćno već godinu i dva meseca rade. Ljudi, neće imati ko da nas leči. To je poenta. Hajde da budemo organizovani, normalni. Biće prilike za žurke, biće prilike za slavlja. I ja sam propustila mnogo štošta, ali ću nadoknaditi kada prođe ova pošast.Što se sporazuma tiče, zahvaljujući, rekla sam, respektabilnosti i harizmi našeg predsednika, moram spomenuti, naravno, uvek Narodnu Republiku Kinu sa kojom imamo izvanredne odnose, ali takođe i Rusku Federaciju, ali i ostale zemlje. Znači, mi sarađujemo sa Evropom, sa zemljama Brikatus, još Indija, pored Ruske Federacije i Kine, i Brazil, ali i sa nesvrstanima. To, takođe, treba istaći, jer

Zahvaljujući opet respektu, respektabilnosti, naravno, tu je gospodin Dačić koji je u tom vreme radio spoljnu politiku i gospodina Vučića, 16 zemalja je povuklo priznanje takozvanog nezavisnog Kosova, te izmišljene tvorevine i o njoj više neću.Što se tiče

o Malom Šengenu, što je od izuzetne važnosti za našu privredu. Ko god dođe da ulaže, ulagaće mnogo više u region nego u separatne državice. Šta to znači? Pa, boljitak privrede, onda protok ljudi, kapitala, robe, prepoznavanje kvalifikacija. Apsolutno boljitak i mir u regionu.Kako radi Vlada Republike Srbije i njen predsednik, možda najbolje govori humanitarni gest, odnosno jedan od načina da se pokaže koliko mi želimo da budemo u dobrim odnosima sa našim susedima, jeste i dodela vakcina, odnosno određena određena doza je data Severnoj Makedoniji, ali i Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Tako se radi. To se zove visok stepen empatije. Mislim da svaki normalan čovek u Srbiji smatra isto.Što se tiče ovog sporazuma sa Palestinom, svaka čast Palestini, toliko namučenoj. Naravno da ona priznaje integritet i suverenitet Republike Srbije. Sama je dobila nezavisnost 1988. godine. To je što se tiče ovog sporazuma.Naime, radi se o poboljšanju odnosa. Pre svega, stvaramo prijatelja, a samim tim želimo da se kriminal u obe zemlje na neki način iskoreni. Naročito se tu radi o terorizmu, odnosno finansiranju terorizma. Takođe, želimo da sprečimo da se na jednoj od teritorija ne desi priprema za bilo kakvu vrstu terorizma ili bilo čega. Takođe, želimo da sprečimo svaku vrstu trgovine ljudima, krijumčarenja, ali i opojnih droga i ostalog.Naravno da je vrlo važna zaštita podataka o ličnosti. Svaka zemlja se, naravno, donoseći zakone o zaštiti podataka o ličnosti, prema tome i ophodi prema ljudima o kojima je reč.Nikako se ne sme dati trećoj strani informacija dok se te dve strane ne dogovore na koji način se vrši razmena informacija, naravno, diplomatskim putem, ali tu je i policija, dolazi se na teren, ljudi iz Republike Srbije idu u Palestinu, njihovi ljudi dolaze ovde, razmenjuju se mišljenja naučnika, tako da sam sigurna da će još jedan sporazum biti izuzetno važan za obe zemlje, kako za Republiku Srbiju tako i za državu Palestinu, i ja ću sa zadovoljstvom u danu za glasanje glasati za sve ove predloge. Zahvaljujem.

to je opšte poznato, ali je u odnosu na dane koji su iza nas, u poslednjih 10 godina, imao bolju poljoprivrednu politiku. Možda je ona zasnovana na dogovornoj ekonomiji, ali je poljoprivreda u to vreme imala sve, ne od njive do trpeze, već od nauke do trpeze. Imali ste naučne institute koji su se bavili voćarstvom, ratarstvom, stočarstvom, imali ste proizvodnju sadnog semenskog materijala, imali ste imali ste proizvodnju sortnih smena, sadnog materijala, imali ste proizvodnju mineralnih đubriva, imali ste proizvodnju preparata, imali ste proizvodnju mehanizacije, priključnih uređaja. sam pet godina u IMT-u, prodavali smo 40 i nešto hiljada traktora godišnje. Ljudi su čekali u red, bez obzira što je proizvodnja bila visoka, ljudi su čekali u redu da kupe traktor i da kupe priključnu mehanizaciju.Imali smo prerađivačke kapacitete, pre toga imali smo kombajne, imali smo čime da skinemo useve, imali smo berače. Imali smo prerađivačke kapacitete, od proizvodnje keksa, od prerade u šećer, ulje, biljne masti, itd.

Pored toga imali smo proizvodnju šećerne repe i šećera, šećer, biljne masti, ulje, brašno. To je originalna podloga za razvoj konditorske industrije.

teško možete da nađete poljoprivredu politiku od nauke do trpeze. Falilo je u ono vreme samo da se zbog tržišne ekonomije izvrši pažljiva privatizacija. Međutim, izvršena je grabizacija, tako što je svako ugrabio po jedan deo, neko je uzeo preradu, neko je uzeo preradu, neko uzeo proizvodnju pesticida, neko uzeo proizvodnju šećera, za tri evra puta tri šećerane. Neko je uzeo kombinate, onda se pojavio Šarić, pa je i on bio neki poljoprivredni faktor, uglavnom jedinstveni neki sistem koji je postojao, razoren je i teško je to sklopiti za nekoliko godina.Nadam se da ćemo to učiniti, pre svega zbog toga što ko želi da jede ukusan hleb mora prvo da poseje pšenicu, ko želi da jede ukusnu voćku mora da zasadi drvo. Ovi pre nas nisu sadili, nisu sejali, oni su samo želi. Oni su mislili i njihova poljoprivredna politika se svodila na to – posadiš čvarak, pa čekaš da niknu šunke. To vreme je iza nas. nas. Verujem da sa pažljivijom poljoprivrednom politikom možemo domoći jednog dobrog, odnosno više dobrih prehrambenih proizvoda da podignemo prehrambenu industriju i mislim da uz pomoć većih subvencija mi to možemo učiniti i moramo pažljivo čuvati pre svega regionalna tržišta oko nas zbog transportnih troškova niskih i pokušavati uporno da nastupamo na tržištima EU i na tržištima Rusije i Belorusije. Hvala.

pred nama je danas Konvencija o trgovini žitaricama koja za našu zemlju ima izuzetno veliku ulogu i značaj. Iz tog razloga apelujem na cenjene kolege narodne poslanike da je kao takvu prihvate u danu za glasanje.Srbija je tradicionalna zemlja koja se pretežno bavi poljoprivredom i zato svaki korak, svaki novi pomak u oblasti poljoprivrede za Srbiju je od fundamentalne važnosti.Konvencija treba da obezbedi realizaciju četiri osnovna cilja. Pre svega, ona treba da obezbedi međunarodnu saradnju u oblasti trgovine žitaricama, što se zaista pokazalo veoma značajnim, pogotovo kada govorimo o periodu krize. Drugi cilj koji treba da obezbedi jeste svakako ta slobodna trgovina u oblasti, kada govorimo o trgovini žitaricama, što je posebno značajno kada govorimo o zemljama u razvoju kakva je između ostalog i naša zemlja.Treći cilj je pre svega da obezbedi tu stabilnost, odnosno sigurnost na tržištu žitarica i naravno, kao četvrti cilj da obezbedi stvaranje foruma gde se razmenjuju osnovne informacije u ovoj oblasti.Koliko

Naime, imali ste situaciju da su se najrazvijenije zemlje sveta suočavale sa nestašicom osnovnih životnih namirnica. Imali ste situaciju da su građani panično kupovali određene proizvode i na taj način stvarali zalihe i zapravo one ljude koji to nisu činili, ostavljali bez osnovnih životnih namirnica.Srbija je zaista i na ovom polju pokazala koliko je efikasna, koliko je visprena, tako da smo čak i u onim situacijama kada smo ostajali bez pojedinih namirnica, setite se alkohola, mi smo uspeli da organizujemo sirovine, da ih obezbedimo i samostalno organizujemo proizvodnju i obezbedimo za naše građane te osnovne životne namirnice.Naravno, zbog dobrog menadžmenta krize mi smo dobili pohvale od široke međunarodne zajednice od najznačajnijih institucija i kada govorimo o oblasti finansija i kada govorimo o oblasti zdravstva. Kao rezultat toga imate situaciju da je Srbija danas zemlja koja je na petom mestu u svetu po broju vakcinisanih ljudi, da smo za naše građane obezbedili čak četiri vrste vakcina, što je složićete se sa mnom, u ovom momentu zaista luksuz. Na taj način smo pokazali da zaista vodimo računa o životu i zdravlju naših građana i da nam je to uvek i svaki put na prvom mestu.Naravno, mi smo u ovim kriznim momentima pokazali koliko smo solidarni, tako da smo određenim zemljama u regionu koje za svoje građane nisu mogle da obezbede vakcine, mi smo im ustupili određenu dozu vakcina i na taj način pokazali šta za Srbiju znači prijateljstvo, šta za Srbiju znači građenje dobrosusedskih odnosa i zašto je upravo Srbija stožer mira i stabilnosti na čitavom Balkanu.Kada govorimo o poljoprivredi, to je grana koja je tokom perioda krize imala veoma veliku ulogu i značaj. Kao što rekoh, Srbija se pretežno bavi poljoprivredom i ono što bih svakako naglasila jeste da je udeo poljoprivrede u ukupnom BDP zaista na veoma visokom nivou.Vlada nivou.Vlada Republike Srbije i predsednik Republike su prepoznali važnost poljoprivrede za našu zemlju i upravo iz tog razloga čini mi se da danas ulažemo u oblast poljoprivrede mnogo više nego decenijama i decenijama unazad.Podsetiću vas da smo u Rači nedavno otvorili pogon za prikupljanje, preradu i plasman meda, gde su se poljoprivredni proizvođači udružili i na taj način obezbedili sebi bolju poziciju na tržištu i, naravno, višu cenu za izvoz svog proizvoda. Premijerka Ana Brnabić je posetila ovaj pogon i pokazala da je to zaista primer dobre prakse i da ostali poljoprivredni proizvođači treba da se udružuju i na taj način da poboljšavaju svoju poziciju a tržištu.Ono što bih naglasila jeste da je Vlada Republike Srbije izdvojila značajna sredstva, kada govorimo o subvencijama i pored onih tradicionalnih subvencija svakako bih izdvojila subvencije za mlade poljoprivrednike, gde se poljoprivrednicima starosti do 40 godina daje do 1,5 miliona dinara i na taj način želimo da podstaknemo mlade ljude da ostanu na selu, da upravo tu razvijaju svoje biznise i da na svojim vekovnim ognjištima grade svoje porodice.Međutim, da bi se ulagalo u poljoprivredu, da bi se poljoprivreda razvijala, potrebno je bilo ulagati i u infrastrukturu. Ja kao neko ko dolazi iz unutrašnjosti mogu da posvedočim zaista šta znači izgradnja samo jednog auto-puta za sve građane iz unutrašnjosti Republike Srbije.Unazad Srbije.Unazad nekoliko puta sam već u ovom plenumu govorila o tome da je u Raški izgrađena nova fabrika tekstila. Danas, cenjene kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, mogu da se pohvalim time da smo pre samo nekoliko dana u Raški ugostili najpoznatijeg svetskog modnog dizajnera Filipa Plejna, koji je izrazio želju da upravo u našoj fabrici u Raški šije svoje proizvode.Zato je potrebno bilo ulagati u infrastrukturu. Zato je potrebno graditi auto-puteve. zato je potrebno graditi pruge, jer želimo da privlačimo investitore a da sa druge strane obezbedimo ujednačeni regionalni razvoj za koji se zalaže Vlada Republike Srbije, za koji se zalaže SNS.Iz tog razloga tog razloga je budžet za 2021. godinu usmeren na izgradnju kapitalnih projekata, tako da ćemo do kraja 2021. godine započeti Fruškogorski koridor,

i za to smo bili kritikovani, i to upravo od onih koji su godinama bili na vlasti i koji iza sebe nisu ostavili ništa, koji su godinama sistematski uništavali našu Srbiju, sistematski uništavali privredu i vodili računa samo i isključivo o sebi i svojim džepovima.Danas nam oni koji su se zaduživali po najvišim kamatnim stopama kako bi građanima povećavali plate i penzije, ali samo pred izbore, da bi na izborima ostvarili što bolji rezultat i čije dugove mi i naša deca i dan-danas vraćamo, e upravo oni nam danas govore o tome koliki je nivo javnog duga u Republici Srbiji. Upravo oni koji su uništili ovu privredu i koji su pola miliona ljudi ostavili bez posla tokom svetske ekonomske krize, danas nam govore o tome kako da upravljamo privredom i koje mere ekonomske politike da sprovodimo.Podsetiću

Gotovo nijedna razvijena zemlja tokom perioda pandemije nije vodila računa o nivou javnog duga. A znate zašto? Zato što je potrebno obezbediti lekove, zato što je potrebno obezbediti vakcine, zato što je potrebno obezbediti adekvatnu zdravstvenu zaštitu za građane.Republika Srbija se odgovorno ponaša tako da mi, kao što rekoh,

mi pronalazimo snage da gradimo i nove puteve, da gradimo i nove pruge i nove bolnice i da za naše građane obezbedimo potpuno besplatnu zdravstvenu zaštitu.Kada su jednom Mešu Selimovića pitali šta je to što je najlepše u životu, on je rekao da je to želja. A mi smo je imali.

imamo obavezu da se borimo, da budemo uporni, da budemo istrajni i da budućim generacijama, da budućim pokolenjima i našoj deci ostavimo bolju, lepšu i svetliju budućnost, baš onakvu kakvu i zaslužuju. Živela Srbija! Zahvaljujem.

dame i gospodo narodni poslanici i, što je najbitnije, narode Republike Srbije, danas je pred nama tekst Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije o trgovini žitaricama i kao što sam siguran, kao što ste već upoznati, u skladu sa članom 99. Ustava Republike Srbije, na Narodnoj skupštini je da ratifikuje, odnosno potvrdi sve međunarodne sporazume kada je to zakonom propisano.Ukoliko budemo usvojili ovaj sporazum, a ne vidim zašto ne bismo, Srbija će pristupiti Međunarodnom žitarskom savetu, gde ćemo moći da vidimo sve bitne informacije vezano za žitarice, pirinač i uljarice, odnosno sve informacije vezane za uvoz, izvoz i, što je najbitnije, cenu tih proizvoda na globalnom tržištu, što će, naravno, pomoći našim poljoprivrednicima.Ovi koji se bave poljoprivredom ovo znaju bolje od mene, ali videli smo tokom prethodne godine da su naši poljoprivrednici bili izuzetno zadovoljni cenom kukuruza. Svi su se pitali zašto je cena tako visoka i pored veoma visokih prinosa i nije im bilo jasno, dobrom radu naše Vlade. Srbija je potpisala sa Kinom sporazum o izvozu žitarica i upravo zbog toga, to je samo jedan deo zbog kojeg je cena bila toliko visoka. Ne može jedna Srbija da nahrani Kinu koja ima dve milijarde stanovnika.Tu moramo pohvaliti rad ministra Branislava Nedimovića. On je, čini mi se, obišao svako selo u Republici Srbiji, bio je u mom selu, u Crepaji, ali je takođe bio i u ostalim mestima moje opštine kao što su Debeljača, Kovačica, Padina, Idvor, Samoš, Uzdin i Putnikovo, a verujem, poštovani narode, da je bio i u vašem naseljenom mestu.Moramo pohvaliti i našu državu što se brine o našim poljoprivred-nicima. Naime, oni će već krajem ovog meseca dobiti svoje subvencije po hektaru a Republika već subvencioniše kupovinu poljoprivredne mehanizacije u iznosu od 50%. Objasnio bih na prostom srpskom jeziku šta to znači.Ukoliko želite da kupite neki traktor koji košta 30 hiljada evra, Srbija vam plaća 15 hiljada evra, vi u dogovoru sa bankom date učešće u iznosu od 2-3 hiljade evra, za ostalo uzmete kredit i odmah imate novi traktor.Dakle, mi kao država moramo brinuti o našim poljoprivrednicima. Naši domaći poljoprivrednici uvek moraju imati prednost u odnosu na strane poljoprivred-nike, jer su oni žila kucavica naše privrede. Mi nemamo kao Rusija naftu i gas da izvozimo. Poljoprivrednici čine našu državu živom.Nisam živom.Nisam se samo javio danas da pričam o ovom sporazumu. Javio sam se i da pričam o jednoj pojavi koja me izuzetno iritira u Srbiji, a to su lažne vesti. Setimo se samo kada smo sklapali „mini Šengen“ kako su se pojavile vesti da će uvozom poljoprivrednih proizvoda iz Albanije i Makedonije pasti cena našim poljoprivrednim proizvođačima. I videli smo da to nije bilo istina.A što se tiče lažnih vesti, kada sam ih već pomenuo, nakon prethodne nedelje mene, kao narodnog poslanika koji je prvi put u Narodnoj skupštini, verujem da ne može ništa da iznenadi, jer prisetimo se samo, Stranka slobode i pravde je prethodne nedelje optužila mog starijeg kolegu Nebojšu Bakareca i predsednika Narodne skupštine kako pozivaju na nečije ubistvo. Poštovani kolega, ja verujem da vam nije bilo lako da slušate takve laži o sebi. Oni su to toliko izvukli iz konteksta da ja prosto nemam reči, ali nisu rekli ništa o vama. Više su rekli time o sebi i to je ono o čemu sam pričao pri svom prvom izlaganju pred Narodnom skupštinom, kakvu poruku šalju oni drugim mladim ljudima koji treba da se bave politikom.Srbiji su potrebni i mladi lekari, i mladi advokati, i mladi poljoprivrednici, ali i mladi političari, za našu budućnost. Šalju jasnu poruku. I kada mlad čovek tako nešto vidi, bežaće od politike kao đavo od krsta, što se kaže kod nas. I ko se onda bavi politikom? Isti ljudi koji su tu već 30 godina. I kakvu budućnost onda naša zemlja može da ima? I da se razumemo, ovo je moje mišljenje za sve medije, bez obzira da li više vole vlast ili više vole opoziciju. I vlast i opozicija u Srbiji se moraju boriti za glas građana na izborima delima i idejama, a ne ovakvim lažima, dakle, delima i idejama. Ali, uostalom, po tome se vidi jasna razlika između nas i njih.Srpska napredna stranka mora da bude avangarda u odnosu na sve ostale političke stranke koje su bile na vlasti u Republici Srbiji. To i pokazujemo. I ne samo to, vidim da već pozivaju i na neke nerede i ulicu, ukoliko pregovori ne uspeju, odnosno ukoliko ne pobede na izborima.Kao mlad čovek, ne bih podržao nijednu stranku koja me poziva da dođem ovde i da rušim i palim Narodnu skupštinu. Ovo nije moja Narodna skupština, ovo je Narodna skupština Republike Srbije. Da li treba, ministre, da dođem i da gađam policajce kamenjem, da im lomim noge i da sutra očekujem da me ti policajci štite od nečega?Kao mlad čovek, želim kulturnu i uređenu državu, želim da se borimo za naše poljoprivrednike, za naše lekare, za naše vojnike, za čitav naš narod i da delima pokažemo da su interesi naše države iznad naših ličnih interesa. Živela Srbija!

kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije.Pred nama se nalaze danas dva predloga zakona, i to jedan je Zakon o potvrđivanju Konvencije o trgovini žitaricama iz 1995. godine, a drugi zakon je o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade države Palestine u oblasti bezbednosne saradnje.Ono

U prvom zakonu bezbednost se odnosi na bezbednost hrane, a znamo da zemlje koje budu raspolagale dovoljnom količinom hrane i zdrave pijaće vode biće u bliskoj budućnosti jedne od najbezbednijih najbezbednijih i najsigurnijih zemalja. Drugi zakon odnosi se na saradnju u oblasti bezbednosti države od organizovanog kriminala, od korupcije, od terorizma, od krijumčarenja, od trgovine ljudima, od falsifikovanja putnih isprava, novca, od svih onih kriminalnih radnji koje predstavljaju kancer ne samo u Republici Srbiji, nego u čitavom svetu.Zato protiv tog kancera koji se zove kriminalno postupanje sve države sveta preduzimaju aktivnosti i mere, kako bi na jedan sistematičan i sinhronizovan način povezale se i stale na put organizovanom kriminalu, terorizmu, pljački, krijumčarenju i svim drugim kriminalnim pojavama iza kojih naravno stoji nelegalno stečen novac, odnosno prljav novac.Ono što takođe želim da kažem, da je država u zadnje vreme pokazala da je jedan od njenih glavnih ciljeva borba protiv organizovanog kriminala, odnosno protiv mafije. To su bezbednosne snage Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativna agencija i te kako pokazale u jednoj sinhronizovanoj i perfektno izvedenoj akciji, kada su u istom momentu na više različitih lokacija uhapsile i stavile iza rešetaka jednu od najmonstruoznijih, najmračnijih, najkriminogenijih mafijaških grupa Belivuk-Miljković. Na ovaj način država je jasno poslala poruku da ne postoje zaštićeni i da će primenjivati sva zakonom predviđena sredstva kako bi se monstrumi našli iza rešetaka.Takođe moram da kažem da se bezbednosne snage Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativna agencija došle do 1.572 prisluškivana razgovora predsednika Republike Aleksandra Vučića. Zašto je neko prisluškivao najboljeg među nama? Zašto je neko prisluškivao najboljeg državnika i najvećeg patriotu u novijoj srpskoj istoriji? Zašto je neko i koji su razlozi prisluškivanja onog koji danonoćno radi da Srbiji i građanima Srbije bude bolje? Na to pitanje svakako će odgovor dati nadležni pravosudni organi i mi se zalažemo iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ da taj odgovor pravosudnih organa, od tužilaštva, naravno, stigne na vreme.Ono što takođe moram da naglasim je da je predsednik Republike Aleksandar Vučić imao više razgovora sa ambasadorom Palestine upravo radi produbljivanja naših prijateljskih odnosa, koji jesu i duboki i duži niz godina, više decenija unazad sežu. Palestina je jedna od zemalja koja poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije, koja nije priznala lažnu državu Kosovo i naravno sprečila je i učlanjenje lažne države Kosovo u međunarodne organizacije.Predsednik Republike zajedno sa ambasadorom razgovaraju i o formiranju mešovite grupe komiteta, kako bi se svi potpisani sporazumi realizovali do detalja i tančina. Takođe, predsednik Republike Aleksandar Vučić razgovarao je i o povećanju broja studenata iz Palestine koji studiraju u našoj zemlji jer znamo da je u prošlosti ne tako mali broj studenata iz Palestine dolazio po znanje i akademska zvanja upravo na Beogradski univerzitet.Kada je u pitanju Konvencija o trgovini žitaricama iz 1995. godine, moram da kažem da je poljoprivreda, kao vrlo važna privredna grana, danas u znatno boljem položaju nego što je bila nekada, da je poljoprivreda pokazala svu svoju vitalnost u vreme pandemije Kovida-19, da je u vreme pandemije Kovida-19 Kovida-19 prvi put posle 40 godina izvezena naša pšenica u Egipat, da je upravo u tom periodu i pored pandemije naša jabuka našla tržište na prostoru Indije, koja ima preko milijardu stanovnika.Moram da kažem da se u to vreme Vlada Republike Srbije brzo snašla, da smo počeli da proizvodimo kvasac, koji se inače u Srbiji nije proizvodio, da smo počeli da proizvodimo alkohol i naravno uvedena je i elektronska pijaca, što je i te kako imalo velikog značaja za male poljoprivredne proizvođače koji nisu mogli odlaziti na pijacu, već su preko platforme „Elektronska pijaca“ mogli da prodaju svoje proizvode i da ni na koji način ne budu oštećeni.Za razliku od žutog tajkunskog preduzeća do 2012. godine, oličena je u liku i delu, Dragana Đilasa, Jeremića, Tadića i čitave te žute pljačkaške hobotnice koji su prodavali poljoprivredne kombinate u bescenje, koji su samo na teritoriji Vojvodine 300.000 hektara plodne plodne zemlje prodali za 50 miliona evra, inače, danas je vrednost te zemlje 75 puta veća, danas je vrednost te zemlje po hektaru između 10 i 15 hiljada evra, za razliku od onih koji su opljačkali „Agrobanku“ uzimajući iz „Agrobanke“, kredite za svoje tajkune na kojima su i donosili zakone i naravno te kredite ne vraćajući, oni su „Agrobanku“ opljačkali za 84 miliona evra.Naravno, žuto tajkunsko preduzeće nije napravilo štetu državi Srbiji i u poljoprivredi samo na tom mestu, oni su napravili štetu što smo morali svim onim deviznim štedišama koji su imali uložen novac u „Agrobanci“, naravno da njihov uloženi novac nadoknadimo.Za razliku od njih danas Srbija ima plan, Srbija 2025, u kome je predviđeno dodatnih 300 miliona evra, kao podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji i to upravo za sisteme navodnjavanja, za komasaciju, kao i za kupovinu traktora.Srbija svakog dana krupnim koracima korača napred zahvaljujući odgovornoj Vladi Republike Srbije i našem predsedniku Aleksandru Vučiću.Zahvaljujem. Nenad Baroš.Izvolite. **Nenad Baroš** Uvaženi predsedavajući, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, cenjeni ministre sa saradnikom, dame i gospodo građani Srbije.Svaki vid bilateralnih ili multilateralnih sporazuma iz oblasti bezbednosne saradnje veoma je pozitivna i uvek dobrodošla za podizanje ukupnog nivoa bezbednosti jedne zemlje.Svaka razmena informacija, svaki novi podatak, ali i svako teorijsko, stručno i praktično znanje i iskustvo iz oblasti organizovanog kriminala, terorizma, trgovine ljudima, narkoticima i drugo, može biti samo pozitivno u bezbednosnom smislu.Upravo akcenat u ovom sporazumu, odnosno Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine u oblasti bezbednosne saradnje stavlja se na državne organe Republike Srbije i Palestine, koji po ovom aktu razmenjuju informaciju od zajedničkog interesa, ali i informacije o sredstvima i opremi koja je neophodna za praćenje i za suzbijanje određenih vidova kriminaliteta, a naročito organizovanog kriminala i terorizma.Zašto

i da se upravo znanja i iskustvo, ali sofisticirana oprema drugih zemalja pomogli u razrešavanju monstruoznih dela koja su ovih dana potresla srpsku javnost.Dakle, da nije bilo sporazuma ove vrste i upravo tih znanja sofisticirane opreme nekih drugih naših prijateljskih zemalja možda bismo još tavorili u neznanju i možda bismo bili svedoci još strašnijeg scenarija koji je očigledno bio pripreman i koji bi uticao na kompletnu i Srbiju i na našu budućnost.Očigledno budućnost.Očigledno je da je država objavila rat jednoj kriminalnoj organizaciji koja je godinama bila vodeća u srpskom podzemlju i to kao ogranak jedne od dve crnogorske kriminalne grupe koje predstavljaju deo međunarodnog lanca trgovine narkoticima koja je, svi znamo, najisplativija i donosi abnormalne zarade.Ubistva, nestanci, strah, bilo je nešto s čim su se građani suočavali, praktično svakodnevno, ali osim tog našeg individualnog straha kao građana postojala je jedna realna opasnost od znatno goreg scenarija, a to je potpuna destabilizacija zemlje sa ciljem preuzimanja državnog aparata od strane kriminalnih grupa ili pak, dovođenje na vlast određene grupe ljudi uz pomoć kriminalne organizacije koja bi za uzvrat učinila da ta kriminalna organizacija postane, praktično, paravojna formacija bez određenih ograničenja.Jer, kako drugačije objasniti zaplenu, zaista velikog arsenala oružja, gde je većinu činilo oružje, tzv. dugih cevi? Prosto se nameće pitanje šta će toliko oružja jednoj kriminalnoj organizaciji?Zamislite upotrebu tog oružja na nekom masovnom skupu. Ne daj Bože, naravno. Dok bi se dokazalo ko je pucao, da li je to bio neki pomahnitali individualac, pripadnik kriminalne grupe ili neko ispred države, prošlo bi određeno vreme, a to bi dovelo upravo do destabilizacije zemlje, dovelo bi do mešanje stranih sila, eto je i loša medijska slika o Srbiji, eto je i, najverovatnije, i promena vlasti, nove vlasti koja bi toj kriminalnoj grupi omogućila, reko sam već, postupanje mimo bilo kakvih zakona, ali i nove vlasti koja bi udovoljila zahtevima stranih sila, poput pitanja Kosova i Metohije, Republike Srbije, pitanja zaustavljanja našeg daljeg ekonomskog jačanja i širenja naših interesa i našeg uticaja, nabavke naoružanja itd.Opet, kako drugačije objasniti pronalazak nekoliko snajperskih pušaka sa, zaista, najsavremenijom optikom i prigušivačima, pancirnim mecima, kao i takozvano upucavanje, odnosno vežbanje snajperskog gađanja, nego kao nastojanje ili nagoveštaj ka destabilizaciji zemlje.Prosto, kriminalna organizacija je na ovim prostorima svoje međusobne sukobe ne rešavaju upotrebom snajperskim oružjima, nego nekim drugim oružjem. Tako da se onda logično i može izvesti zaključak da je to snajpersko naoružanje, to vežbanje upucavanja, najverovatnije, služilo da se likvidira neka bezbednosno interesantna ili štićena ličnost koja možda nosi pancir, odnosno, najviši državni funkcioneri, što bi opet dovelo, kažem, do destabilizacije zemlje.Kako drugačije objasniti izuzetno sumnjivu povezanost dela

sa tom istom kriminalnom grupom i kako objasniti, zaista frapantnu i neverovatno činjenicu, da je najvažnija ličnost Republike Srbije predsednik prisluškivan i praćen i da su snimani dokumentovani njegovi razgovori sa članovima svoje porodice sa najbližim saradnicima, 1572 razgovora predsednika Srbije se dokumentuje.

uvid.Razlog tog prisluškivanja je najverovatnije je bila želja i nastojanje određenog dela državnih organa da kroz te razgovore pokuša da kriminalizuje samog predsednika, njegovu porodicu, njegove saradnike, ili pak da određeni postupci i govor predsednika ukažu na određene inkriminišuće radnje. Međutim, nisu se nadali da neće pronaći ništa, jer da su pronašli nešto od toga zasigurno bi to odmah sutradan već izašlo na svim tajkunskim medijima.Dakle, iz svega ovoga možemo izvesti zaključak da je krajnji cilj kriminalne organizacije, koja je, Bogu hvala, uz

ali njihov cilj je najverovatnije bio upravljanje državnim aparatom u kojem bi Aleksandar Vučić bio praktično pasivni posmatrač, pritisnut određenim dokazima do kojih se trebalo doći putem prisluškivanja, a da ako ne uspeju da destabilizuju zemlju na taj način, da onda izvrše određenu upotrebu oružja, pretpostavljam na nekom masovnom skupu ili, ne daj Bože, likvidaciju snajperskim oružjem.Ono što smo sada, ministre, započeli ne treba prekidati. Vi ste svesni toga apsolutno da treba ispitati sve pipke te kriminalne hobotnice, pa čak i ako ona zahvati i najviše državne funkcionere i treba videti pozadinu i krajnji cilj svega toga. Zašto su određeni predstavnici države sarađivali sa kriminalnom organizacijom? Zašto je naređeno prisluškivanje i praćenje predsednika Republike? Zašto je neko odbio poligrafsko ispitivanje gde je netačnost poligrafa svega od 5% do 10% naravno u zavisnosti od samog modela poligrafa. I, na kraju, ono što je najvažnije, ko stoji iza svega? Da li je to domaći tajkunski lobi, da li su to strane sile ili je to pak neko njihovo sadejstvo?Dok to konačno ne utvrdimo, borba ne sme stati. Zato je važno i da, pored te unutrašnje borbe, koja je sada veoma dobra, podržimo i svaki vid sporazuma koji će u svom sadržaju imati upravo bezbednosne aspektne i koji će podići nivo bezbednosti naše zemlje.Živela Srbija i živ nam bio Aleksandar Vučić. Hvala.

našeg najvažnijeg tela Narodne skupštine Republike Srbije ponovim nekoliko važnih činjenica, kada je u pitanju prisluškivanje predsednika Aleksandra Vučića i članova njegove porodice.Dakle,

prisluškivani nezakonito, bez ikakvog sudskog naloga, bez poštovanja pravne procedure i uz iskrivljavanje i kršenje čitavog sistema napravljenog da štiti građane Srbije.Predsednik Vučić i članovi njegove porodice su bili prisluškivani na osnovu onoga što smo mi dokazali. Ne mogu da isključim da je bilo više od toga, ali na ono što smo mi dokazali, 1.572 puta. Znači, 1.572 razgovora bila su snimljena bez zakona, bez odluke suda, bez ikakvog poštovanja pravne procedure i sistema. To mora da brine svakog od nas, to mora da nas čini posebno spremnim da se borimo da se ovo nikada više ne ponovi.Ali, ono što sve nas zajedno može da učini ponosnim je što od tih 1.572 snimljena razgovora, koji su posle preslušani od strane Sektora unutrašnje kontrole Sektora unutrašnje kontrole MUP, od strane tužilaštva, dakle, od tih 1.572 razgovora nema ni jednog jedinog inkriminušićeg razgovora koji bi mogao da ukaže na bilo koji način da je bilo ko od članova porodice predsednika Vučića i on sam izvršio bilo koje krivično delo.Dakle, 1.572 puta se pokušalo naći nešto protivzakonito i nije se našlo ništa. To treba da nas čini ponosnim, baš kao što treba da nas čini zabrinutim što je do tih 1.572 puta uopšte došlo.Sektor unutrašnje kontrole MUP-a, koji je vodio istragu, je učinio nesumnjivim da je do kršenja zakona došlo, da je bilo pripadnika MUP-a koji su svoju funkciju zloupotrebili. Mi smo sve relevantne podatke dostavili Tužilaštvu za organizovani kriminal, sigurni da smo dokazali kršenje zakona i sada očekujemo, u skladu sa zakonskom procedurom, da Tužilaštvo odredi, odnosno kvalifikuje krivično delo, odredi šta se desilo u pravnom smislu, pravnom tumačenju kada je u pitanju ilegalno prisluškivanje predsednika Vučića i njegove porodice.Ono što mogu da kažem svakom od vas i za šta verujem da imam podršku svakog od vas, ovo se više nikada i nikome ne sme desiti i nikada i nikome ne sme ponoviti. Hvala.

lica bezbednosno interesantnih, a onda upadanja po nalogu suda u te razgovore, jer to je teza koju pojedini ljudi danima provlače, da je predsednik Republike Srbije razgovarao sa bezbednosno interesantnim licima i tako upao u praćenje. Ne, bez odluke suda, mimo svakog zakona, mimo svakog pravila i namerno i vrlo svesno je nezakonito prisluškivan i on i njegova porodica. Pa vas molim još jednom samo to, zbog javnosti i zbog poslanika, da se to dobro podvuče, da se zna kako je i šta je rađeno. Hvala. **Aleksandar Vulin** Dakle, pripadnici Sektora unutrašnje kontrole su dokazali da su ljudi koji su bili stavljeni na mere stavljani zato što se očekivalo da će biti u komunikaciji sa predsednikom Vučićem ili članovima njegove porodice. Dakle, nisu stavljeni na mere ljudi koji su vršili neka krivična dela, pa sada eto, desilo se da sa njima razgovara neko od članova porodice Aleksandra Vučića.Da je tako, ti ljudi bi danas bili uhapšeni, jer ako stavite kriminalca na mere, stavljate ga zato što je kriminalac, zato što vršite neku operativnu obradu nad njim, zato što ga tražite i zato što pokušavate, koristeći određene mere, da dokažete njegove kriminalne radnje. Kada to dokažete, on bude uhapšen, preda se u nadležno tužilaštvo, sudu, sve kako ide.Niko ide.Niko od tih lica nije uhapšen. To znači da nije bilo nikakvih dokaza njihovog kriminalnog ponašanja. To znači da su ti ljudi stavljani na mere ne zato što su se bavili kriminalom, već zato što se pretpostavljalo da mogu da budu lica koja će biti u komunikaciji sa Aleksandrom Vučićem ili članovima njegove porodice. Dakle, stavite meru na tako nekoga, slušate ga, pojavi se predsednik ili neko od članova njegove porodice, razgovara sa tim ljudima i vi na osnovu toga imate pregled njihove međusobne komunikacije.Ponavljam još jednom, niko od tih ljudi nije osuđen, niko od tih ljudi. Ljudi su se stavljali na mere zato što su imali bliskost ili se pretpostavljala njihova bliskost sa nekim od članova porodice predsednika Vučića ili njega samog. Dakle, 1572 nije bilo nikakvog kršenja zakona, baš nikakvog. Govorimo samo o onome što smo mi uspeli da dokažemo. Ne mogu da garantujem da nije bilo više od toga, ja to ne znam, ali manje od toga, jednostavno, nije bilo, ja to znam. To je dopuna. Hvala.

narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas na dnevnom redu imamo Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o trgovini žitaricama

se tiče Međunarodne organizacije žitarica možemo izdvojiti četiri glavna cilja ove konvencije: prvo, unapređenje međunarodne saradnje u trgovini žitaricama, posebno žitaricama koje se koriste u ishrani; promovisanje i širenje trgovine žitaricama obezbeđivanjem slobodnih, tj. najslobodnijih mogućnosti uklanjanjem prepreka i diskriminacija u trgovini a u interesu svih članica, naročito za zemlje u razvoju; doprinos stabilnosti tržišta žitarica uz poboljšanje svetske sigurnosti hrane, naročito za zemlje čije privrede u mnogome zavise od prodaje žitarica četvrto, razmena informacija i diskusija o razlozima za zabrinutost u vezi trgovine žitaricama.Imajući u vidu da je Srbija zemlja poljoprivrede, zemlja proizvođač i izvoznik hrane i žitarica, ova Konvencija je veoma značajna i za proizvodnju i za trgovinu žitaricama, za strateško planiranje i jačanje konkurentnosti.Ako

ta razmena je povećana za 5,6 miliona evra ili 10,7% je razmena veća u odnosu na prethodnu godinu.Učešće izvoza hrane u ukupnom robnom izvozu je 21%, a suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u 2020. godini beleži povećanje od 32,5% u odnosu na prethodnu godinu.Imajući godinu.Imajući u vidu da smo mi mala poljoprivredna zemlja sa velikim potencijalima, za još veći razvoj poljoprivrede jasno je da je ova Konvencija jako važna za razvoj i unapređenje poljoprivrede kroz unapređenje tržišta žitaricama, kao i kroz pravednu politiku i strateško planiranje.S druge strane, snabdevanje hranom je jedan od najosetljivijih segmenata svetskog tržišta i stabilnost u tom delu je presudno važna.Prema važna.Prema izveštajima UN, gotovo 690 miliona ljudi je gladno, što čini 9% svetske populacije, a najviše gladnih je iz nerazvijenih zemalja Afrike i Azije.

hrane.Najveći deo hrane koji se baci otpada upravo na žitarice. Dakle, one učestvuju sa 25% ili četvrtina od hrane koja se baci otpada na žitarice. Bacanje hrane je dodatni pritisak na osiromašene prirodne resurse. To pokazuje kako svet i dalje nepotrebno troši svoje resurse na proizvodnju hrane i pri tome zagađuje i vodu i vazduh.No, da se vratimo na situaciju u našoj zemlji. Najsvežiji primer poremećaja na tržištu hrane jeste početkom pandemije Kovid-19 kada, na našu sreću, kod nas nije bilo bitnih poremećaja u snabdevanju hranom, upravo zato što je Srbija zemlja proizvođač hrane i odgovornom politikom Vlade uspela za vrlo kratko vreme da stabilizuje situaciju na domaćem tržištu hrane.Napominjem da se u svetu usled pandemije broj gladnih povećao za oko 130 miliona, naročito u nerazvijenim zemljama i zemljama koje su uvoznici hrane.S toga je jako bitno, ako hoćemo da nam jako selo bude oslonac u budućnosti, da i dalje radimo na razvijanju sela, na jačanju i osnaživanju poljoprivrednih proizvođača, kako onih velikih u ravnici,

Zbog specifičnosti terena u mom kraju kod nas nema potencijala za uzgoj žitarica, ali su predeli izuzetni za stočarstvo, naročito za uzgoj ovaca i koza.Napominjem da su pre jednog veka naši preci živeli samo od stočarstva, da su peške vodili svoja stada čak do Soluna koji je na 300 kilometara udaljen od nas, da su tamo prodavali svoju stoku i od toga živeli. Tada je svaka kuća bila mala farma. Sada u 21. veku uzgajivače ovaca i koza na našim prostorima možemo na prste da prebrojimo, a oni se suočavaju sa bezbroj problema, jer su mali, sitni, neorganizovani, bez organizovanog pristupa tržištu, izloženi uticaju nelegalnih otkupljivača, izloženi manipulacijama i različitim ucenama od strane natkupaca.Kolega Rističević je naveo primer Danske koja ne izvozi žitarice, već izvozi mleko i mese. Dakle, da bi i mi postigli taj i takav trend potrebno je da ojačamo i uzgajivače stoke, naročito u predelima gde su najbolji uslovi za to, a to su brdsko-planinski predeli.Ne mogu a da ne navedem jedno poređenje. Naime, pre tri godine sam bila u Izraelu, i to u pustinjskom delu, u pravcu Mrtvog mora, i mogla sam da vidim bezbroj stada ovaca i koza.

Kada sam se vratila kod nas, a bio je maj mesec, najlepši mesec u godini, napravila sam slike naših prostora, sve je bilo zeleno, pašnjaci nepregledni, kao šareni ćilimi, ali nigde grlo stoke nisam mogla da vidim. Duša me je zabolela od muke kako tamo gde nema gotovo ničeg uspeva sve, a kod nas kojima je priroda dala sve potencijale ne uspeva gotovo ništa.Ukoliko želimo da jačamo stočarstvo, to možemo jedino uz podršku države, uz potpuno posvećenost lokalnih samouprava, pomoću državnih subvencija, uz edukaciju proizvođača, uz primenu savremenih metoda rada, inovacijama u poljoprivredi, kako bi nam ona bila još jača i još konkurentnija. Ovo iz razloga što će hrana zajedno sa vodom i energijom biti još važniji u budućnosti.Na kraju, da naglasim, u danu za glasanje ću glasati za zakon koji danas imamo na dnevnom redu. Hvala.

imamo još jedan od zakona kojima potvrđujemo sporazum u oblasti bezbednosti. To samo potvrđuje kakav Srbija ima ugled u međunarodnoj zajednici. Taj ugled i poverenje koje Srbija s godinama stiče u stvari započinje od 2012. ili 2014. godine kada je prvi put izabran sadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić za predsednika Vlade Republike Srbije. Svakako da je to jedna jako dobra ocena kakva je danas Srbije, jer verujte u oblasti bezbednosti niko neće da sarađuje sa zemljom koja nema pravnu zaštitu, koja je nepouzdana kao partner, koja ne želi ili ne može da zaštiti informacije koje dobije od svog partnera po pitanju bezbednosti. Sa takvim zemljama se ne zaključuju sporazumi i Srbija, drago mi je to, već duži niz godina unazad, zaključuje sve više i više sporazuma u oblasti bezbednosti.Tu, takođe, imamo danas, kao raspravu, jednu jako zanimljivu temu koja nije baš vezana za bezbednost, već je vezana za Konvenciju o trgovini žitaricama iz 1995. godine. Mi danas dajemo saglasnost na primenu te Konvencije. Dakle, već, koliko, 25, 26 godina je Konvencija uspostavljena.Hajde razumem da za vreme Miloševićevog režima nismo mogli da zaključimo jedan ovakav sporazum. Zemlja je stalno bila pod nekakvim sankcijama, da li UN, da li nekom vrstom sankcija i na svaki način su želeli da tadašnju Jugoslaviju i Srbiju stave pod neku kontrolu i onemoguće njen ekonomski razvoj.Postavljam pitanje – zašto to nije odmah posle 5. oktobra zaključeno? Naravno posle 5. oktobra je Srbija i dalje bila zemlja koja je prevashodno bila poljoprivredno orijentisana. Pa, nije, zato što naše oranice, naše plodne njive mogu slobodno da se svrstaju u red prirodnih bogatstava i to prirodnog bogatstva koje ništa nije manje vredno nego šume ili rudnici ili reke.Bivši reke.Bivši režim je došao na jedan, mogu da kažem, originalan način kako da dođe u posed tog prirodnog bogatstva i da ga iskorišćava bezmalo jednu čitavu deceniju. Ako hoćete poljoprivredu da uništite u jednoj zemlji, ako nemate dobar plan to i nije baš tako lako, ali ako imate dobar plan i znate svoj posao, a to je uništavanje poljoprivrede, prvo ćete da uništite prerađivačku industriju.Vršna

koje su 5. oktobra 2000. godine bile u funkciji? Ja tvrdim da ne može na prste jedne ruke da se izbroje takve ozbiljne klanice. Šta imate kao posledicu kada uništite mesno-prerađivačku industriju? Sledeći koji strada to su farmeri. Nemaju kome da plasiraju robu, a posle njih ratari, nemaju kome da prodaju svoje žitarice.Kada kažete žitarice, među našim građanima, najveći broj pomisli na pšenicu. Nije samo ona žitarica. Postoji ih više vrsta. Jedna od najzastupljenijih u Srbiji je kukuruz. Osnova za svaku farmersku proizvodnju.

koje je dugovalo toj mesnoj industriji i PIO fondova kojima je MIP dugovao. Zbog toga je ta fabrika otišla u stečaj i više ne postoji. U fizičkom smislu više ne postoji.Šta je sledeće prestalo da postoji? Sve farme u okolini Požarevca. Onda se pojavila neka mesna industrija „Damjanović“ u Mladenovcu. Jeste bilo malo dalje, ali je farmer imao kome da proda svoju svinju, svoje govedo, da bi Mićović dok je bio direktor Republičke uprave za veterinu jedino toj klanici oduzeo dozvolu, zato što nije hteo svoje proizvode da prodaje njegovom veličanstvu Miškoviću „Delta kompaniji“.Od tog trenutka u Braničevskom upravnom okrugu u drugoj žitnici Srbije koja se zove „Stig“ ne postoji više ni ozbiljna klanična industrija, ni ozbiljna farmerska proizvodnja. A, bogami zbog toga što su uradili i naša sela su ostajala ostajala sa manje stanovnika koji su od takvog režima, sada oličen u Draganu Đilasu, bežali po inostranstvu i po dijaspori.Kada su završili, to je bio samo prvi korak. Drugi korak je bio da, osim što su došli do prilično vredne imovine, kako da potpuno gospodare prirodnim bogatstvom koji se zove njiva i kako naše građane Srbije koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, kao mala poljoprivredna gazdinstva postave da budu maltene njihovi robovi. Znači nemaju kome da prodaju stočari svoju stoku, nemaju više ratari kome da prodaju svoje žitarice.Onda su došli na još jednu ideju, a to je pod navodnom brigom za poljoprivrednike da uvode sistem subvencionisanja po hektaru obradive površine, gde su na prvom mestu oni koji su otimali prilikom privatizacije poljoprivrednih gazdinstava državno zemljište, ostvarivali pravo na subvenciju ili su uzimali u zakup zemljište po 30, 40 evra po ha na godinu dana ostvarivali pravo na subvenciju od 150 evra na godišnjem nivou.Pa im je i to bilo malo. malo. Znate, metafore radi, ako jedan proizvod na berzi, neka vrsta žitarice košta 100 dinara,

ali ga ne otkupljujete po 80 jer to bi bila zaista pomoć poljoprivredniku, nego ga sada otkupljujete do 60, a na berzi i dalje prodajete po 100 dinara.Tako su bogatstvo pravili i Mišković, i Kostić i „Viktorija grupa“. Tako su naši seljaci bili njihovi robovi. Ako se pobuniš, napašćete kako ti sprečavaš da se poljoprivredni proizvodi izvoze iz Srbije,

pa se onda čude i kažu da nije tačno da je 2012. godine bilo skoro 27% nezaposlenih. Sve su upropastili, svaku fabriku su upropastili. Svaku klanicu su upropastili, sela su nam zapustela od njih.Sad, njih.Sad, gospodine ministre, imamo i odgovor zašto ova konvencija nije bila potvrđena onda kada su oni bili na vlasti, jer po ovakvim konvencijama morate da imate pravila pod kojima igrate. Ne može da bude neuobičajeno niska cena. Ne može tek tako da se radi, kako su oni navikli. Nije bilo sporazuma, nije bilo ničega.Nemojte da vas čudi, ni ono što se dešavalo 2014, 2015. i 2016. tada je SNS i Aleksandar Vučić počeli smo da reformišemo poljoprivredu, pa se menjao i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, pa se doneo novi Zakon o podsticajima. Između ostalog, o podsticajima u poljoprivredi, a setite se kako je to bilo,

Žalili su se kako je otkupna cena niska, kako neće da se odreknu, oni koji su imali u posedu zemljište koje je državno, oteto od države, tražili su još da im država i plati što su ga oteli od države, izvozili su svoju poljoprivrednu mehanizaciju na ulice i naše auto-puteve. Hteli su da ostane tako.Strategija Srbije u poljoprivredi je da prestanemo da izvozimo sirovinu, poluporizvod je najbolji proizvod. Setite se samo da su nam govorili kako jedna farma svinja može da zagadi čitav region, ovde u ovoj sali, pre samo dve-tri godine, kako su nas ubeđivali da ne trebamo da imamo poljoprivredu, kako sve treba da se zaparloži i prepusti, a dotle će „Delta agrar“ i svi ostali da otimaju to jeftino zemljište zato što nema kome da se proda ni žitarica, ni sa farme neka svinja ili govedo, da otimaju prirodno bogatstvo. Zato smo imali nazovi nezadovoljne poljoprivrednike.Strategija jeste sada u oblasti subvencija da se pomogne tom poljoprivredniku kroz mehanizaciju i druge podsticaje da što je god moguće njega proizvodnja što je god moguće manje košta, da bude konkurentniji na tržištu, da bude nezavisniji i ako je moguće da od svoje sirovine napravi neki proizvod. Tu su procesi, ali ti procesi ne odgovaraju tajkunima koje okuplja Dragana Đilas, zato nismo ni imali ovu konvenciju. Zato je za vreme njihovog režima sve u Srbiji propadalo.Ljudi moji, ja mislim da kada otmu nešto od države ili od građana da su najsrećniji na svetu. Na nekih način ja ih i žalim, jer je daleko bolji osećaj kad nešto dobro uradite za svoje građane i svoju zemlju. Oni taj osećaj nikad nisu imali, jer nikad ništa dobro nisu uradili ni za svoju zemlju, ni za svoje građane, samo su ih činili siromašnijim dok su Đilas i kompanija postajali sve bogatiji.Mogu bogatiji.Mogu još i da zamislim da imaju još bilo kakvu popularnost među građanima da bi opet pokušali da nam nešto podvale, da nam nešto kažu kako mi ovde upropašćujemo naše poljoprivredne proizvođače, kako mi uništavamo naša sela, a baš oni su ti koji su za sve ono što se loše dešavalo u Srbiji baš oni su odgovorni.Onda i ne čudi čitava ta hajka i na predsednika Srbije i predsednika SNS Aleksandra Vučića. Mnogo je novca u igri, mnogo su se bogatili, mnogo su se nakrali i hteli bi ponovo, pa ako ne mogu na izborima, neka bude i snajper. Bitno je da se vrate na vlast, da ponovo otimaju, da ponovo svi mi budemo siromašniji, a oni bogatiji.Obećavam bogatiji.Obećavam da se to u budućnosti neće desiti. Ovaj bivši režim više nikada u Srbiji neće vladati. Kad god imam priliku, na bilo kojoj javnoj debati i ovde u Narodnoj skupštini, govoriću građanima Srbije koliko su nas unazadili, koliko su nas upropastili, koliko su nam godina života oteli, onih godina koje smo zbog njihovog bogaćenja svi mi živeli u siromaštvu. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Ana Karadžić.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, živimo u zemlji koja je prethodne tri decenije bila bezbednosno ugrožena.

definiše koji su naši nacionalni interesi i da to podrazumeva suverenost, teritorijalnu celovitost i očuvanje unutrašnje stabilnosti i bezbednosti.Ova Strategija zaista bi bila mrtvo slovo na papiru da ne postoji ekonomski osnažena Srbija, kakva je danas, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, da ne postoji jaka vojska i jaka policija koji predstavljaju preduslov stabilnosti. Baš tako jaka vojska koju ste vodili i policija koju danas vodite uz podršku Aleksandra Vučića omogućava da naš izbor bude – ne u NATO, omogućava da imamo prijatelje i na istoku i na zapadu, da se ne dese ponovo ni „Oluja“, ni „Bljesak“, ni NATO agresija, ni martovski Pogrom, ali takođe ni formiranje svih ovih kriminalnih grupa i klanova koji su na bilo koji način direktno povezani sa snagama bezbednosti.Mi kao zemlja, jedna mala zemlja, ali istaknuta na Balkanu ne delimo zemlje na velike i male, niti na istok, niti na zapad i zato je Sporazum sa Palestinom značajan. Ona je prijateljska zemlja zato što je sa nama i u dobru i u zlu. Zahvalni smo joj i poštujemo što poštuje naš teritorijalni integritet i suverenitet.Sporazumom Republike Srbije i Palestine unapređuje se saradnja u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i to nam zaista pomaže da budemo potpomognuti informacija, da budemo organizovaniji, efikasniji u borbi protiv svih vrsta kriminala.Pre svega, želim da pohvalim napore predsednika Aleksandra Vučića i ministra Aleksandra Vulina što pokazali da svojim delima u Srbiji nema zaštićenih. Kažu oni koji ne vole Srbiju baš tako, da ovde vlada kriminal i dalje, da vladaju razbojnici, da su klanovi u potpunosti zaštićeni, ali mi vidimo da to nije tako.Mi vidimo hapšenja, mi vidimo razbijanje tih kriminalnih grupa, vidimo privođenja pravdi svih onih koji imaju veze sa kriminalom, bez obzira koju partijsku knjižicu posedovali. Akcijama države i MUP-a uhapšeni su svi oni koji su mislili da mogu da ubijaju, da diluju, da maltretiraju, da reketiraju i da to rade apsolutno ne kažnjeno. I to vidimo svakodnevno.Ono zbog čega sam izuzetno ponosna jeste što za nas i Pokreta socijalista najznačajnije jeste što je politika koja se danas vodi pre svega okrenuta ka ljudima. Okrenuta je ka onima koji nas čuvaju i štite svakodnevno, okrenuta je ka poboljšanju njihovog materijalnog položaja, ka poboljšanju njihovog profesionalizma.Moram pohvaliti činjenicu koliko je stanova, koliko je rešen veliki broj stambenih pitanja na teritoriji cele države Srbije kada govorimo o bezbednosnim službama. Moramo da govorimo o tome koliko je potpomognuto njihovo efikasnije rukovođenje i sprečavanje da oni odu iz naše zemlje. Moramo da govorimo o tome koliko je učinjeno kada govorimo o lečenju, o zapošljavanju dece u službama bezbednosti, u ulaganje u opremu i naoružanje i sve to u periodu krize kakva je danas. ništa od toga ne bi moglo bez snažne ekonomije koju vodi predsednik Aleksandar Vučić.Želim Vučić.Želim da pohvalim i to što je najavljeno da će u Novom Sadu biti predato 500 stanova, u Kraljevu 200, što je predviđeno 1000 stanova u Zemunu, što je predviđena izgradnja još 2500 stanova u narednim godinama. Ovo vama zvuči sve kao neke brojke koje nabrajam, ali to su zbrinute porodice pripadnika snaga bezbednosti. To je ono što radite podjednako u Beogradu i u Kuršumliji. U kopnenoj zoni bezbednosti skoro ste predali vozila, predali ste opremu, predali ste šlemove, pancire, uniforme, čizme.Ulažete u to da im vratite dostojanstvo. Brinete o njima koji brinu o nama, o građanima Srbije, brinete o njima na jedan ljudski način i ako nastavite tako, a verujem da hoćete, građani će konačno shvatiti da zaista mogu da budu sigurni da postoji i vojska i policija i snage bezbednosti koje čuvaju našu zemlju, koje čuvaju našu decu. Brinete o ljudima koji brinu o ljudima i hvala vama i predsedniku Vučiću na tome.

Hvala uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine.Poštovani gospodine Vulin, gospodine Lazarov, dame i gospodo narodni poslanici, prvo da iskoristim priliku i da čestitam ministru unutrašnjih poslova na hrabrosti i na vrlo efikasnim policijskom akcijama koje su sprovedene u proteklih nekoliko nedelja protiv narko klanova i narko kartela i svih onih koji ugrožavaju bezbednost naše zemlje i naših građana.Ja ću danas govoriti o ovom sporazumu između Republike Srbije i države Palestine koji se tiče bezbednosti. Republika Srbija nema taj komfor kao zemlja koja se nalazi u specifičnoj geopolitičkoj situaciji i poziciji ne traži partnere, da svakim danom ne traži prijatelje i ne traži one koji su spremni da je uvažavaju, da je poštuju, da sarađuju sa našom zemljom na vitalnim poljima. Dakle, od vitalne važnosti za bezbednost naših građana, naše zemlje, ali naravno i celog regiona.Ono što je jako važno da se napomene da Srbija jako dobro sarađuje sa, gotovo svim zemljama Bliskog istoka, i da se međunarodna, politička, bezbednosna scena jako promenila u samo nekoliko godina i da globalna bezbednost doživljava svoje promene gotovo svakodnevno. Ono što jeste suština politike predsednika Aleksandra Vučića, koja je vrlo dobro izbalansirana, posebno na tom međunarodnom planu, govori o tome da Srbija podjednako dobro može da sarađuje i sa Palestinom i sa Izraelom, i sa Saudijskom Arabijom, i sa Iranom, i sa svim onim zemljama koje su važne za bezbednost, naravno i Evrope, ali ovde našeg regiona, iako su jako udaljene od naše zemlje. To jeste jedan od dodatnih kvaliteta naše zemlje, zato što možemo da sarađujemo i možemo da budemo svojevrstan most između onih zemalja koje imaju loše odnose ili se čak nalaze u određenim međusobnim konfliktima.Mi smo svedoci da samo u proteklih nekoliko meseci na međunarodnom planu se dešava ono što možda nije moglo ni da se zamisli u nekom prethodnom periodu, baš u vreme kada je predsednik Aleksandar Vučić potpisao sa tadašnjim predsednikom SAD, Donaldom Trampom, Vašingtonski sporazum, tada su, u to vreme, mislim da se radi o 15. septembru, potpisani su Avramovi sporazumi, koji definišu koji definišu odnose i uspostavljanje diplomatskih odnosa između države Izrael i određenih arapskih arapskih zemalja, kao što su Bahrein, Maroko, Ujedinjeni Arapski Emirati, Sudan, uz nagoveštaj da će se to desiti kada je u pitanju Izrael, i sa Saudijskom Arabijom i nekim drugim državama zaliva.To govori o tome koliko su decenijski neprijatelji države koje su bile do juče u žestokim konfliktima, koliko je neophodno da one sarađuju, koliko je neophodno i koliko je u stvari dobra i mudra politika predsednika Vučića, da interese Republike Srbije i bezbednost naših građana nikada ne stavi, dakle, posle interesa, i kratkoročnih interesa koje moguće imamo, sa određenim zemljama. Rezultat te politike upravo jeste da Republiku Srbiju poštuju sve zemlje širom sveta, da je Srbija danas jedna

koja jeste i ekonomski i politički lider ovog regiona.Nama je Palestina, naravno, jako važna zbog njenog položaja i odnosa arapskih država prema njoj, prema njenom narodu. Nama je ona važna zbog organizacije islamske saradnje, nama je ona važna što su čak 42 države vezane i vrlo i posvećeno se bave palestinskim pitanjem. Naravno da će Srbija iskoristiti sve svoje kapacitete i uticaj i u našem mestu i interesu, da palestinski narod i Palestina nađe zajednički jezik, nađe kompromis i nađe neko kompromisno rešenje sa Izraelom, koje bi možda moglo da se prenese i koje bi moglo da bude jedan dobar primer za rešenje pitanja KiM, kao nešto što jeste možda plod kompromisa, kao nešto što može da završi gotovo višedecenijski, odnosno viševekovni, u ovom slučaju, konflikt i sukob, koji na kraju mora da se završi nekim mirovnim sporazumom, koji mora da se završi saradnjom, jer to su narodi i države, to su ljudi koji žive stotinama godina jedni pored drugih.Srbija je našla taj model zahvaljujući predsedniku Vučiću da dobro sarađuje i sa državom Izrael, da ima odličnu ekonomsku, političku i vojnu saradnju, ali i da sarađujemo sa Palestinom koja, koliko god bila u teškoj ekonomskoj teškoj političkoj situaciji, jeste bezbednosno značajna za region Bliskog Istoka, ali i za naš region ovde i za sve ono što naše bezbednosne službe rade štiteći našu državu, štiteći naše građane i štiteći naš suverenitet i teritorijalni integritet.Mnogi predsedniku Vučiću zameraju na tome što jača bezbednost države, što jača kapacitete našeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, vojske, naših obaveštajnih službi. Očigledno je da to rade zato što Srbija danas kakva jeste, ekonomski u velikom zaletu, dinamično se razvijajući, jeste kost u grlu mnogima ovde u regionu, mnogima u Evropi i mnogima u svetu.Nije prijatno mnogima zato što se Srbija razvija. Nije prijatno mnogima što Srbija ima dovoljno ekonomskih i privrednih kapaciteta da može da jača svoju vojsku, da može da se naoružava i da na taj način, razmišljajući kako to Vučić radi, decenija unapred, strateški može na taj način da zaštiti potencijalno i svoje interese, svoj narod i da brine o njemu na najbolji mogući način.Podsetiću vas i moje kolege poslanike i građane Republike Srbije na reči čuvenog ministra odbrane u Čemberlenovoj Vladi, u Ujedinjenom Kraljevstvu, radi se o Lordu Norviču, kada su ga pitali zašto se Britanija naoružava i komentarisali da to nije baš dobro kao što to komentarišu i daju sugestije na konto onoga što Vučić radi u Srbiji, on je odgovorio – to je isto kao da krivite kišobran zato što pada kiša. To i jeste tako i mi se ponašamo u skladu sa tom doktrinom, doktrinom odvraćanja, doktrinom jačanja i osnaživanja naše zemlje i spremni smo da sarađujemo sa svima kada je u pitanju zajednički interes, da ga nađemo, da se zajedno borimo protiv globalnog terorizma, da se borimo protiv sajber terorizma i sajber pretnji. Mi jesmo uvek i bili kroz svoju istoriju, ali i danas, deo koalicija, deo onih država slobodarskih naroda koji imaju iskrenu želju i volju da se obračunavaju sa takvim pošastima kao što je svetski terorizam i kao što je potencijalno ugrožavanje života građana ma gde oni živeli, naravno i njihovih prava.Stoga je jako važno da ovu saradnju sa Palestinom implementiramo na terenu. Jako je važno sarađivati sa njima, ne samo na bezbednosnom planu, već i na ekonomskom planu s obzirom da se radi o zemlji i narodu koji tradicionalno ima dobre veze sa srpskim narodom, koji, kako su moje kolege prethodno o tome govorile, to jeste važno, podržavaju i uvažavaju teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i mi to naravno nikada nećemo zaboraviti. S tim što ćemo i dalje, vođeni predsednikom Vučićem, voditi tu politiku dobrih odnosa sa svima i pronalaženja zajedničkog imenioca između tih država koje su moguće i koje jesu između sebe u konfliktu, ali gde Srbija može da nađe model i mogućnost da sarađuje sa svima njima.Saradnja sa Izraelom, sa državom Izrael ne isključuje saradnju sa Palestinom. Saradnja sa Izraelom ne isključuje saradnju sa Iranom. Predsednik Vučić je dokazao da je to moguće uraditi i da je to moguće uraditi na korist građana Republike Srbije i na korist ove zemlje, dakle naše privrede.Konačno imamo lidera koji je kao prioritet svih prioriteta, interesa definisao ono što je interes srpskog naroda, ono što je interes građana Republike Srbije vodeći se isključivo tim srpskim interesima, a uvažavajući naravno sve druge, sve one koji su spremni da poštuju i da uvažavaju Srbiju.Zato danas Srbija ima jako veliku podršku u svetu. Danas zato Srbiju podržavaju mnoge velike i moćne sile i konačno Srbija posle više decenija ima prijatelje koji su se pokazali Srbiji onda kada je bilo najteže.

dobijemo što jednu širu podršku država, ne samo ovde u regionu, nego i u celom svetu. Svaka zemlja nam je važna, i ta Palestina nam je važna, kao što je važan Surinam, kao što je važna Indija, kao što je važna Narodna Republika Kina.Spremni smo da razgovaramo sa svima onima koji ne razmišljaju kao mi, i sa mnogim zapadnim zemljama i da im pokažemo, da im damo jasnu argumentaciju zašto je Kosovo i Metohija deo teritorije Republike Srbije, zašto Republika Srbija ima legitimne interese na Kosovu i Metohiji.Vi ste, ministre Vulin, možda napisali jedan od najboljih tekstova koji tretiraju to pitanje. Taj tekst nosi naslov – Zašto sam za razgraničenje. Možemo da se slažemo, možemo da se ne slažemo sa njim, ali on nosi jednu poruku koja definiše ono što je jedino moguće, a to je kompromis i to je saradnja i mogućnosti korišćenja ove pozicije Srbije danas da iskoristi to, kako bi na korist naših građana mogli da dugoročno rešimo svoj „par ekselans“ politički problem i ovog regiona, da nastavimo dalje u budućnost sarađujući sa svima i, naravno, najviše poštujući one u koje ubrajam i državu Palestinu, one koji poštuju našu zemlju, koji uvažavaju naše interese.Siguran sam da će predsednik Vučić i pored svih ovih izazova koje danas imamo, koje smo imali, posebno u proteklih nekoliko nedelja, imajući u vidu da je gotovo dokazano, svima nam je to jasno, ne treba da budemo ni bezbednosni eksperti niti bilo koji drugi, da je pripreman atentat na njega, da je pripremana njegova eliminacija, upravo kao personifikacije razvoja Srbije, ekonomskog razvoja, bezbednosnog razvoja. To su oni koji kritikuju kada Srbija kupuje avione, kada kupuje opremu za svoje vojnike, za svoje policajce.Naravno da ćemo nastaviti sa beskompromisnom podrškom toj politici predsednika Vučića da uzdigne Srbiju, da modernizuje Srbiju i da maksimalno u ekonomskom i bezbednosnom smislu osnaži našu zemlju.Da završim sa time da nam nekada ne trebaju ni spoljni neprijatelji, kojih definitivno ima, koji ne žele dobro Srbiji, koji ne žele da Srbija napreduje. Imamo pored tih narko kartela koji su pokušali i radili to što su radili, a svi smo imali priliku nažalost da vidimo da je to bilo vrlo monstruozno. Imali smo i danas priliku da vidimo da političari iz sandžačkog regiona, odnosno regiona Raške, kao što je Sulejman Ugljanin, klanjaju se tzv. žrtvama sukoba na Kosovu i Metohiji, klanjaju se onima koji su od većeg dela svetske javnosti međunarodne zajednice proglašeni za terorističku organizaciju i mislim da je krajnje vreme, krajnje vreme, radi ove Srbije, radi naših građana, radi te modernizacije, radi svega onoga što radi predsednik Vučić, boreći se, dovodeći investitore, zapošljavajući ljude u Srbiji, zajedno sa kolegama iz Vlade, zajedno ovde sa nama koji predstavljamo većinu, posebno sa ljudima iz SNS, da oni koji su nadležni za kršenje Ustava, eklatantno, za rad protiv sopstvene zemlje, za ono što može da se nazove najgore subverzivne delatnosti protiv Ustava, ustavnog poretka, bezbednosti građana, da konačno ti ljudi koji su u tim državnim organima, posebno u pravosuđu, rade svoj posao.Jer, mi ne smemo da dozvolimo ne smemo da dozvolimo da ljudi koji se bave javnim poslom na taj način ugrožavaju Republiku Srbiju. Vučić će da dovodi fabrike, Vučić će da se brine o radnim mestima za sve građane Republike Srbije, bez obzira da li su oni Srbi, Bošnjaci, Slovaci, Rusini ili bilo ko drugi, a oni će da idu, da se klanjaju i da kažu pri tome da se radi o epopeji tzv. oslobodilačke vojske Kosova.Mislim da neće moći i mislim da i vi treba da iskoristite svoj autoritet, kao jedan od ministara koji vodi jedan od najznačajnijih resora u Vladi Republike Srbije, da jednostavno oni koji to rade i rade na taj način protiv države budu adekvatno i procesuirani i kažnjeni za sve ono što rade protiv naše zemlje.Mi ćemo i dalje kao Srpska napredna stranka da nastavljamo beskompromisno da podržavamo predsednika Vučića u svakoj prilici, otvoreno, bez ikakvog straha, koliko smo mogli da vidimo i mlađe kolege su danas govorile, vidimo da nam hrabrosti ovde ne nedostaje, tako da ćemo se i sa narko klanovima, izborićemo se sa kriminalcima, izborićemo se sa svima onima i na domaćoj političkoj sceni, ali i na spoljnopolitičkom planu, koji ne žele dobro Srbiji, ali ćemo se boriti rezultatima, radnim mestima i da, naravno, jačom vojskom i da, naravno, kupovinom kupovinom aviona, kupovinom opreme, kupovinom naoružanja, zato što to garantuje našoj deci i našim unucima sigurnu i dobru budućnost zahvaljujući predsedniku Vučiću. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći na listi je gospodin Janko Langura. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kao što svi vrlo dobro znamo, poljoprivreda je razvojna i istorijska šansa Republike Srbije, što se pokazalo i u ovom teškom vremenu kada je ne samo naša zemlja već i ceo svet pogođen najvećom ekonomskom krizom izazvanom pandemijom korona virusom.Upravo su poljoprivreda i proizvodnja i onaj čovek koji na selu svako jutro ustaje i koji radi za svoju porodicu i za svoju zemlju, upravo je to sve omogućilo da Srbija zauzme prvu poziciju što se ekonomskog rasta tiče, a da ne govorim o tome koliko smo

koje je najavio još pre nekoliko meseci naš predsednik Aleksandar Vučić i koje je sproveo. I pored svih onih koji su pričali da je to nemoguće, da se to nikad neće desiti, naš predsednik Aleksandar Vučić je svoje obećanje ponovo ispunio građanima.Mi smo sad svi svedoci jednog šokantnog dešavanja koje se dešava svakodnevno pred očima građana. Naime, izvesni profesor, ako se takav čovek i može nazvati profesorom, koji je u javnosti poznat po više korupcionaških afera, koji je poznat kao čovek koji je sklon pedofiliji i kao čovek koji je poznat kao jedan od glavnih konzumatora droge koju mu je lično servirao Veljko Belivuk, on se sad služi onom narodnom da je napad najbolja odbrana, pa svaki dan sa Đilasovih tajkunskih medija upućuje najgnusnije pretnje i uvrede na račun predsednika Aleksandra Vučića

Ovde smo mogli da vidimo na ovoj fotografiji, molim vas, samo prikažite građanima Srbije, da građani mogu da vide, mogli smo da vidimo da kada jedan gospodin koji je u komunikaciji sa Vuletićem kaže njemu da je pedofil, on se ograđuje od toga, dame i gospodo, verovali ili ne, time što kaže da su deca do 12 godina. Znači, njemu je bilo normalno da svoj deci preko 12 godina, imala ona 13 ili 14, nudi drogu i, verovali ili ne, ono što je mnogo gadno, da im nudi seksualne usluge, a da u tu korist njima poklanja to njegovo, kako se on žargonski izražava – lobe, koje je jako kvalitetno i koje samo on može da nabavi.Takođe, na nekoj od tih žurki, on to nije ni skrivao, on se čak i fotografisao, te slike su javno objavljivane, evo, možete da vidite, to je jedna od fotografija, jedna od egzibicija profesora Vuletića. Takođe, evo, vidite i kada on polugo izlazi na sneg, što nijednom čoveku normalnom ne može da padne na pamet, ali sve je on ovo radio isključivo i samo pod uticajem teških opijata.Takođe, opijata.Takođe, kao što sam i rekao, sve ove činjenice ni jednog trenutka njega nisu sprečavale da nakon hapšenja kriminalne grupe sa kojima je on bio u velikom i bliskom prijateljstvu, koliko god se on sada i kod gospođe Bećković na Đilasovoj tajkunskoj televiziji i kod gospođe Obućine na „NewsMaks Adria“ ili kako se već te tajkunske televizije zovu, on se sad opravdava tako da on nikakve konekcije, nije nikakvu bliskost imao i nije nikakvo prijateljstvo sa njima.Ovaj presretnuti presretnuti poziv, vi ministre verovatno znate mnogo bolje nego ja, kada Belivuk poziva profesora Vuletića na telefon i kada mu kaže: „profesore, Velja je“, njemu profesor Vuletić odgovara: „gde si brate moj“. moj“. Ne znam da li neko koga prvi put upoznajete ili ko vas prvi put zove na telefon vi ga nazivate, brate moj.Ali to nije sve. Vuletić njemu odgovara na pitanje, gde je, govori mu da je krenuo na Zlatibor, da ima konferenciju na kojoj treba da se sastane sa ministrom Ružićem, na šta obojica konstatuju, on je naš. Šta god ta reč – on je naš, značila, ja u to neću da ulazim.Zatim, Vuletić ga obaveštava da je posao koji su dogovorili danas završen, na šta njemu Veljko Belivuk želi da se oduži i govori mu da mu se javi kad se vrati da mu se oduži da mu nešto donese, na šta se pravda Vuletić – molim te, nemoj. Ti znaš koliko ja tebe volim. Belivuk mu odgovara – volim i ja tebe, ali da bi mi razbili maler ja tebi to nešto moram da donesem.Građani Srbije i te kako su svesni šta su oni donosili. To sigurno nije nikakav ni sportski rekvizit, ni navijački, isključivo se radi o novcu za izvršene usluge. Taj transkript razgovora izgleda ovako i svima je jako dostupan.Ponoviću, ako sa nekim niste bliski, verovatno mu ne pričate kako ga volite, kako vam je drag, kako vam je brat i ostalo.Takođe, ostalo.Takođe, imali smo priliku da u jednom od gostovanja nove tajkunske zvezde na Đilasovim televizijama, profesora Vuletića čujemo i razne laži, kao to da se on isključivo i samo zaklinje „Partizanu“ i Srbiji, pa me zanima da li je dotični profesor Vuletić svestan, jer nije više mali, da se ljubav ne kupuje novcem, i da ne možete da volite samo onoga od koga imate direktnu korist.Pa me tako isto zanima, da li je moguće da klub u kome je bio potpredsednik, Fudbalski klub „Partizan“ u jednom trenutku ima dugovanje od 14 miliona evra, a zatim ostvaruje prihode u vrednosti od preko 25 miliona evra, a usled transfera igrača i odjednom, dug naraste na 40 miliona evra, pa me sada zanima kako je to moguće i koja je to matematika? Da li je slučajno jedan deo tog novca

te dve televizije, čim ovoliko dobija sada reklamnog prostora i prostora u njihovim emisijama da proba da opravda njegovu najbližu saradnju sa Veljkom Belivukom?Takođe,

Srbije.Takođe me zanima da li će tajkunska marioneta, Olja Bećković, kod koje gospodin Vuletić svake nedelje ide u emisiju ne bi li opravdao sve to što je radio do sada imati hrabrosti da postavi ta pitanja gospodinu Vuletiću ili će biti isti slučaj kao sa Draganom Đilasom, da će gospodin Vuletić njoj postavljati pitanje.Mi sada vidimo tog istog gospodina Vuletića kako on najavljuje neke tužbe i protiv predsednika Aleksandra Vučića i protiv gospodina ministra Vulina. Njegovo je pravo da tuži. Mene zanima da li će javni tužilac pozvati gospodina Vuletića da nam pojasni ove njegove konekcije i veze sa tako okorelim kriminalcima i sa takvim monstrumima?I sada taj isti čovek koji je, očigledno jedan od saučesnika te Belivukove organizovane kriminalne bande i koji je sve to dozvolio tim monstrumima da rade, jer je njemu Fudbalski klub „Partizan“ isključivo i samo bio paravan za te kriminalne aktivnosti, ja bih zaista želeo da ga zamolim da se više ne zaklinje na vernost, ni „Partizanu“, ni Srbiji.Partizan je doveo na prosjački štap i na najniže grane u njegovoj istoriji. Isto je hteo i sa Srbijom, ali mu nije uspelo i nikada mu neće uspeti.

bih još jednom želeo da ponovim da će ovaj parlament uvek pružati podršku Aleksandru Vučiću u borbi protiv kriminala i protiv mafije, uvek će stajati na strani ogromne većine naroda. Ovaj parlament nikada neće biti partner tajkunske i mafijaške Srbije kakvom je zamišlja Dragan Đilas i to tajkunski, lopovski, taj žuti kartel.Živela pristojna Srbija.Hvala.

Zahvaljujem.Jedna vrlo osetljiva tema, član 107. reklamiram. Ja vas molim da samo budemo maksimalno oprezni i korektni, pre svega u prisustvu ministra policije, za koga sam sigurna da svoj posao radi baš kako treba. Sve što smo do ovde videli pokazalo je da policija zna i kako i šta treba raditi.U tom smislu, ja podržavam sve diskusije, podržavam i pravo svakoga od nas da možda i hipersenzitivno u određenim trenucima reaguje, ali, kako da kako da to nazovem, a da ne zvučim grubo jer mi to nije namera, ne i da, eventualno, donosimo neke preuranjene zaključke iz transkripta nekih razgovora koje jesmo svi čuli.Dakle, da ne bismo, pre svega, kao narodni poslanici, pošto na to nemamo pravo, uticali na bilo koji način ili se bar učinilo javnosti da to radimo, bilo bi dobro da budemo oprezni u svojim diskusijama koliko god da jeste zastrašujuće sve ovo što se u državi u ovom trenutku događa.Još jednom, predsedavajući, ljubazno vas molim da malo ipak

potpredsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi gospodine ministre Vulin, drago mi je, zaista, što vas vrlo često viđam ovde, u ovom visokom Domu, to govori o vama kao ministru i o vašoj prednosti, a i o predanosti radu vašeg Ministarstva kojeg vodite.Pošto su moji prethodnici dosta toga rekli o oba ova zakona, dozvolite da kažem da su oba zakona o potvrđivanju Sporazuma i Konvencije izuzetno važni za našu zemlju. Zašto? Upravo zato što ovi zakoni govore o politici bezbednosti, i samostalnosti našeg puta kada je u pitanju bezbednost, odnosno vojnoj neutralnosti Republike Srbije.

Drugo, što ćemo moći uticati na donošenje odluka na međunarodnom nivou.Kada je u pitanju ova Konvencija o trgovini žitaricama, moram da kažem da ćemo, pošto je veoma važna, moći vrlo dobro da kažemo uticati preko Međunarodnog žitarskog saveta, kao međunarodne organizacije, u smislu pospešivanja međunarodne saradnje u trgovini žitaricama, i ne samo to, nego i pružiti doprinos stabilnosti tržištu i unapređivanju svetske bezbednosti u oblasti hrane, što je izuzetno važno za našu zemlju u celini.Ja neću o tome više govoriti, pošto su moji prethodnici o tome dosta toga rekli, a dozvolite ipak da napomenem da je poljoprivreda izuzetno važna za ukupni razvoj i bezbednost naše zemlje, a naši politički protivnici u poljoprivredi nisu, prethodni režim Dragana Đilasa, Borisa Tadića i njihovih saradnika, Vuka Jeremića, nisu vodili računa, jer su totalno doveli na rub propasti poljoprivredu.Setite se, dame i gospodo, da je njihov ministar poljoprivrede Saša Dragin bio uhapšen i bio optužen za 4,5 miliona evra. Dakle, zaista nisu vodili, o tome toliko.Što se tiče ovog drugog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i države Palestine u oblasti bezbednosti, mi smo u svim našim dokumentima stavljali bezbednost na prvo mesto, a što se tiče ovog sporazuma, on će se odvijati u nekoliko pravaca, prvo na području jačanja saradnje u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, čemu mi izuzetno pridajemo pažnju i pozornost, pogotovo ovih dana je to aktuelno.Drugo, po pitanju saradnje u oblasti visokotehnološkog kriminala i terorizma, nadalje u oblasti suzbijanja trgovine narkoticima i trgovine ljudima i napokon saradnja u borbi protiv falsifikovanja. To su izuzetno važne te oblasti, a ova bezbednost će pridoneti ukupnoj bezbednosti naše zemlje.Kada je u pitanju bezbednost, moram da kažem, gospodine ministre, da ovih dana se ostrvio na bezbednost naše zemlje niko drugi nego bivši načelnik Generalštaba, Zdravko Ponoš, Borko Stefanović, Tadić, videli ste, i njihovi saradnici. Radi građana Srbije, da ih samo podsetim ko je taj Zdravko Ponoš. Pa, poštovani građani, ako se sećate, on je zajedno sa Tadićem rukovodio udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj da se Vojska Srbije, koja je izašla na crtu NATO paktu 1999. godine, uništi i dovede na nivo koji ne garantuje slobodu, a to je na nivo lovačkog društva. E, dotle je taj Ponoš doveo i njegov Tadić, Borko Stefanović i Dragan Đilas.Taj Ponoš i Tadić su posle 5. oktobra uništili Vojsku Srbije, više nego NATO pakt za vreme bombardovanja 1999. godine. Taj Zdravko Ponoš, kao načelnik Generalštaba vojske, njega se odrekao, gle čuda i njegov vrhovni komandant Boris Tadić, koliko se sećate i on ga smenio. O Tadiću da i ne govorim, pa on je kao predsednik države i kao ministar odbrane rekao, citiram – šta će nam vojska? Toliko o njemu.Svaki pripadnik danas Vojske Srbije mora da crveni od stida kada ocenu o Vojsci Srbije daje Zdravko Ponoš.Da vas podsetim, poštovane dame i gospodo i poštovani građani Republike Srbije, da je Ponoš kao general stajao u stavu u stavu mirno pred NATO poručnicima dok su hrabre srpske vojnike izručivali Hagu. Jel tako, gospodo, Zdravko Ponoš, gospodine Đilasu, a za Evropu Đilašu i Borku Stefanoviću? To je general koji je američkom senatoru obećao da će Vojsku Srbije smanjiti sa 62.000 na 27.000. Pa, nije to obećao gospodin ministar Vulin, niti Aleksandar Vučić.Svako ko je bio patriota u Vojsci Srbije, bio je izbačen za vreme Zdravka Ponoša. Jel tako, dame i gospodo, pogotovo vi pripadnici Vojske Srbije? Danas, za razliku od njegova vremena, Vojska Srbija je modernizovana, koju je modernizovao Aleksandar Vučić, a i njegovi naslednici, kao i svi ministri, na zavidnom je nivou, zaista na zavidnom nivou, i trasirao je put neutralnosti naše zemlje, a to jeste srpski put, jer kako sam rekao, tuđim putem se kući ne stiže, dame i gospodo.Izuzetno je važno reći na kraju da čovek sve što stvara, stvara radom i čovek je stvoren da se bori i da radi. Ko tako ne čini, mora propasti, rekao je naš Nikola Tesla.Mi funkcioneri, narodni poslanici, a i politički rukovodioci pojedinih stranaka moraju biti časni ljudi, a ne moraju biti bogati ljudi,

Aristotela – demokratija je kada časni ljudi, a ne imućni, vladaju. Završen citat.Naš predsednik Aleksandar Vučić nije imućan, ali je častan čovek. Zato treba da vlada i da se bori protiv korupcije, kriminala, kao i vi, gospodine moj Đilašu, moraš da znaš da se bogatstvo ne meri materijalnim vrednostima, nego čašću koju je neko stekao. Toliko o tome.Dozvolite ipak na kraju da malo isprovociram naše političke protivnike i da ih upitam da li je tačno ono što ću sad da kažem ili ne, pogotovo Dragana Đilasa.Pitam ga – ko je prvi obeležio NATO agresiju na našu zemlju? Evo, sad ga pitam pred javnošću Srbije. Pa, naravno, Aleksandar Vučić. Za vreme njihove vlasti nije se smela reći NATO agresija, nego NATO intervencija.Drugo,

A, nas ste, gospodine Đilaš i tvoji saradnici Borko Stefanović i Jeremić, prozivali u ovom visokom domu, optuživali da sarađujemo sa žutim ljudima i ruskom gubernijom. Jel tako, gospodine Đilašu?Ko

Ko je danas jedini i poslednji slobodni vladar u Evropi, kao što ste vi, gospodine ministre, prekjuče rekli u ovom visokom domu? Naravno, Aleksandar Vučić.Ko

sproveo sveobuhvatne reforme u Srbiji? Ko je prvi, Dragane Đilašu? A ti si opljačkao 619 miliona za vreme dok si bio na političkoj funkciji?Ko je u poslednjih 30 godina najviše sagradio bolnica, domova zdravlja i kliničkih centara? Odgovori Dragane Đilašu. Koliko si ti sagradio?Ko je najviše u svom mandatu od predsednika u novijoj srpskoj istoriji sagradio najviše autoputeva, cesta i mostova? Odgovori Dragane Đilašu.Ko

je prvi realizovao „Beograd na vodi“ i danas vodite hajku protiv „Beograda na vodi“? I ne samo protiv „Beograda na vodi“, pa protiv „Železare“ u Smederevu, protiv Bora, protiv svega onoga što se radi u ovoj zemlji.Ko

kraju, poštovane dame i gospodo, na sve ove laži koje Dragan Đilas i njegovi mediji pod njegovom kontrolom ovih dana forsiraju 24 časa odgovaraćemo ovde u ovom visokom domu, jer on neće u ovom visokom domu, povukao je narodne poslanike, jer je rekao šta će mi parlament, kome to treba. Njemu treba ulica, jer je on 5. oktobra prvi išao da ruši ovu Skupštinu. Postoje slike o tome, a postoje i izjave šefa CIA šefa CIA za Srbiju iz tog vremena, kako su finansirali za rušenje poretka i ko je učestvovao i kasnije su se zahvalili njemu. Ja sam prošli put citirao u ovom visokom domu.Na kraju, mi ćemo i dalje raditi na Srbiji 2025 koji je trasirao naš predsednik Aleksandar Vučić, ne samo vršiti modernizaciju, ne samo mi narodni poslanici, nego većina građana Republike Srbije, Vlada Republike Srbije i najveći broj političkih stranaka, a Dragan Đilas će sigurno propasti kako je rekao Nikola Tesla jer on svojim radom nije stekao 619 miliona. Hvala. Zahvaljujem